potpredsedniče, dobar dan svima.Danas je na dnevnom redu, kao što su kolege već rekle, izbor sudija u više osnovnih prekršajnih i jednom privrednom sudu sudu u Srbiji. Međutim, pre nego što počnem svoje izlaganje o temi dnevnog reda, ja prosto ne mogu a da se ne osvrnem na najveći diplomatski događaj u svetu, koji se prethodnih dana održao u našoj zemlji, u našoj Srbiji, a naravno da mislim na samit Pokreta nesvrstanih, što smatram da je zaista jedan spektakl u međunarodnoj diplomatiji.Ponosna sam što je svečana večera održana baš ovde u Narodnoj skupštini i što je predsednik Narodne skupštine bio domaćin. Mislim da kao poslanik SPS, koju predvodi Ivica Dačić, sa ponosom mogu da govorim o Pokretu nesvrstanih, ne samo zbog uloge koju je on imao u organizaciji celog tog događaja, već i zato što je kao ministar spoljnih poslova i lično posetio većinu tih zemalja, što je održavao kontakte sa njima i jednim delom na na prizmi tog udruženja uspeo da izdejstvuje da 19 zemalja povuče priznanje tzv. Kosova. Zbog toga ja smatram da će on u istoriji ostati upamćen kao najuspešniji ministar spoljnih poslova i težak je zadatak svih onih koji su sada i koji će u budućnosti biti na toj funkciji da premaše takve rezultate.Generalno, rezultate.Generalno, politika SPS jeste da čuvamo kontakte koji su nam ostavljeni u nasleđe. Dakle, Srbija kao sukcesor bivše Jugoslavije, kao što je nasledila obaveze, svakako da ima i pravo da da koristi svo nasleđe bivše države, pa i kontakte sa zemljama nesvrstanih, što naravno i treba raditi.Mi čuvamo naše nasleđe, baštinimo one dobre stvari i na tom temelju kreiramo budućnost zalažemo se za izgradnju jednog socijalno pravednog društva koje će činiti jednaki ljudi. I naravno da u izgradnji jednog takvog društva značajnu ulogu imaju sudije i celokupno i celokupno pravosuđe.Ovaj uvod koji su činili nesvrstani uopšte nije slučajan, zato što smatram da i sudije, poput zemalja koje su činile Grupu nesvrstanih, treba da budu baš takve, da ne stanu ni na čiju stranu, ni stranu istoka ni zapada, već treba da budu isključivo na strani zakona. Ne ni na strani tužioca, ni tuženog, ni okrivljenog, ni oštećenog, ni poverioca, ni dužnika, pa ni vlasti, niti opozicije, već samo i isključivo na strani zakona, da ne podležu bilo kakvim pritiscima. Smatram da jedan pravi sudija ne sme ni da se boji ni da se saoseća.Znam da je to sada meni sa ovog mesta možda lako da kažem, ali u tome i jeste težina sudijskog poziva. Mislim da je to mnogo teže nego biti poslanik, jer mi ovde donosimo zakone apstraktno, generalno rukovođeni najboljim interesom naše zemlje, ali konkretna primena tih zakona, na konkretne slučajeve, što konkretno određuje sudbine ljudi, jeste na sudijama. Mi ovde iz Narodne skupštine ne možemo, poput sudija koje primenjuju pravo, da osetimo suze oštećenog ili krivnju okrivljenog. Ja zbog toga smatram da je u toj raspodeli državne vlasti najteža i najosetljivija uloga data baš sudovima. Već Već jednom sam rekla, ali ću i ovog puta izraziti poštovanje prema svim sudijama.Moje osnovne poruke za kandidate koji će biti izabrani jeste da nakon stupanja na sudijsku funkciju ne sude po svom najboljem znanju, nego po onom znanju koje je najbolje moguće, budući da će, ukoliko ustavne promene budu sprovedene, biti ukinut ovaj probni period, tj. ovaj prvi izbor na tri godine, već će funkcija biti stalna od samog izbora. Poručujem im da ih ta stalnost sudijske funkcije ne opušta, već da ih naprotiv obavezuje na jedno stalno usavršavanje i permanentno unapređenje unapređenje njihovog rada. Naravno, poruka je i da tokom svog rada čuvaju dostojanstvo svih stranaka koje se bilo kojim povodom pojave pred sudom, jer mislim da građani Srbije to zaslužuju.Pravosuđe je ogledalo pravne države i građani najčešće kroz rad sudova percipiraju odnos države prema njima i zbog toga taj odnos sudija prema strankama koje se pojavljuju pred sudom mora da bude korektan i motivisan samo i isključivo doslednom primenom primenom zakona. I naravno, mora se dalje raditi na čuvanju poverenja koje građani imaju u pravosuđe.Problem koji nije nov, dešava se već već duže vremena, jeste veoma neusaglašena i kontradiktorna sudska praksa koja mislim da kod građana izaziva konfuziju, jer ne znam kako vi običnim građanima koji su laici, laici, nemaju pravničko znanje, kako oni mogu da razumeju potpuno različite sudske odluke koje se donose povodom istovetnih tužbenih zahteva, pa makar i u prvom stepenu? Hoću da kažem da, recimo, u ovim sporovima koji se vode povodom troškova obrade kredita, građani podnose istovetne tužbe na zahteve a dobijaju različite odluke, pa makar to bilo i u prvom i samo u prvom stepenu, što mislim da što mislim da nije u redu.Zbog toga smatram da bi na daljem usaglašavanju sudske prakse trebalo raditi, da li kroz aktivniju ulogu Vrhovnog kasacionog suda ili kroz izmene propisa, u smislu da značaj zadatka Vrhovnog kasacionog suda da usaglašava sudsku praksu nije dovoljno prepoznat kroz naše propise.Meni je žao što svoje mesto u tekstu ustavnih amandmana nije našla odredba o sudskoj praksi kao dopunskom izvoru prava, iako se stvarno slažem da bi to u našem pravnom sistemu bio kuriozitet koji bi zahtevao dalju zahtevao dalju razradu, ali mislim da bi na duge staze to bilo i te kako korisno za naše pravosuđe.Pomenula sam ove troškove obrade kredita koji su i dalje onako najaktuelniji sporovi, ali i najproblematičniji, pa makar sa aspekta preopterećenosti sudova. Znamo da su neki sudovi potpuno blokirani, tj. u velikoj meri im je otežano funkcionisanje, što se dalje odražava na suđenje u razumnom roku, odnosno na česta prekoračenja tog roka koji bi se smatrao razumnim. Znam da je Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav, naravno da taj stav poštujem, međutim, ne znam da li je sadržinski, i to je sa aspekta interesa građana najbolje.Recimo, ja sam rešenje tog problema videla u donošenju zakona kojim bi se propisale obaveze banaka da građanima koji bi im se neposredno obraćali isplate glavnicu tih troškova koji su naplaćeni, da im se kamata oprosti, to sad nije stručni termin, da se kamata na taj iznos otpiše, i da to bude procesna pretpostavka za podnošenje tužbe. Dakle, da se to reši na relaciji banaka i klijenata, da se iznos ograniči samo na glavnicu, odnosno iznos koji je od klijenta naplaćen ili da se taj iznos uračuna u isplatu drugih dugovanja koja građani imaju imaju prema banci i da se uopšte isključi potreba vođenja sudskih postupaka po tom osnovu. To rešenje se, recimo, opet ne bi sviđalo advokatima, jer bi onda isključilo njih kao posrednike posrednike između klijenta i banke, odnosno oni kroz pokretanje sudskih postupaka ostvaruju određeni profit, ali mislim da kada bi rešenje bilo ovakvo onda ne bi imali alibi u interesima građana.Predlažem kolegama, deluje mi da me je većina čula, da se razmisli o donošenju jednog takvog rešenja. Mislim da bi bilo korisno i za građane, dok za banke ne bi predstavljalo veliko opterećenje, čak sam čula da su neke banke već i ponudile da se okončaju sudski sporovi, a da se taj iznos isplati.U svakom slučaju, od budućih sudija SPS očekuje da kao novoizabrani pokažu jedan veći nivo ažurnosti u radu, jer kao što sam rekla, za građane je veoma važno da se suđenja odvijaju u jednom razumnom roku i da suđenje bude efikasno.Potpuno sam svesna da nije sve odgovornost samo na sudijama, da svakako bi trebalo i modernizovati sam proces suđenja, unaprediti građansko-procesno zakonodavstvo na čemu se na čemu se i radi, da treba i popuniti slobodna sudijska mesta što se opet već radi. Ovo je ko zna koji izbor sudija. Sigurna sam da će taj trend prijema novih sudija biti biti nastavljen, što će se sve odraziti na veću efikasnost rada sudova, ali i same sudije treba da pokažu jednu efikasnost u radu.Od sudija naravno očekujemo i da dosledno primenjuju zakone, da na taj način obezbede pravnu sigurnost, koja je za jednu ozbiljnu državu i te kako važna, uz sve ostale aspekte čije je ispunjenje neophodno da bi se građani osećali sigurno.Poslednjih dana je veoma aktuelna tema i ta energetska sigurnost. Zašto da ne prokomentarišem, tj. ne istaknem ili pohvalim sve ono što je naša država po tom pitanju radila i naravno naš direktor, gospodin Dušan Bajatović, šta je sve urađeno po pitanju zadržavanja cene gasa za domaćinstva, po pitanju balkanskog toka, pa i po pitanju pregovora o novom sporazumu i pregovora o novoj ceni koja će opet biti na niskom nivou.To su zaista važne važne stvari, kao što je važno što je naša država energetski nezavisna, ali isto tako treba da se odlikuje i nezavisnim pravosuđem. U tom kontekstu, kao što sam već spomenula, ustavne promene koje za cilj imaju unapređenje nezavisnosti pravosuđa, gospodin Fila je pomenuo već ta recimo on je, kao što smo videli, žestok protivnik toga da se izbor sudija izmesti iz Narodne skupštine, što svakako teorijski ima svoje opravdanje. Ali, ako ovako realno i praktično sagledamo da li poslanici zaista i praktično sagledamo da li poslanici zaista biraju sudije, jer vi kada pogledate ove biografije, ja ove kandidate stvarno ne poznajem, niti sam se raspitivala o njima, evo kandidatkinja pod brojem jedan, mogu samo da izračunam da je ona završila fakultet sa 23 godine, znači studirala je u roku na državnom fakultetu u Novom Sadu, pravosudni ispit je položila za godine i četiri meseca.Dakle, to su tokom obrazovanja rezultati koji su dobri. Ne znamo prosečnu ocenu. Radno iskustvo je takođe korektno. Ima preporuku tužilaštva u kom je radila. Eto, ništa od toga nije garancije, ipak je njen izbor, čini mi se da je kandidatkinja broj jedan bila osporena, znači ništa od ovoga nije garancija, sve su samo indicije. Mi kandidate ne poznajemo. Nije nađen mehanizam putem koga bi mi mogli lično njih da upoznamo, upoznamo, da intervjuišemo. O njihovom radu znamo samo da su položili sudijski ispit sa najvišom ocenom. Ostaje nam da verujemo u preporuku koju su kandidati dobili dobili od kolega. Eto, jedino kroz podatke koje bismo dobili od nekih drugih državnih organa koji sprovode bezbednosne promene.Svakako mislim da to nije dovoljno podataka na osnovu kojih bi poslanik mogao da odluči da li će glasati ili ne. Neke indicije ovde fale, kao što je gospodin Fila rekao, fali i prosečna ocena. Ovu dužinu studiranja mi sami možemo da računamo, njenu efikasnost u radu, kvalitet odluka. Opet zaključke o tome izvodimo iz činjenice da su preporučeni od strane kolega i sudova u kojima su radili.Zbog svega toga ja mislim da je ipak bolje da se izbor izmesti iz Narodne skupštine u Visoki savet sudstva, jer mislim da je ipak bolje da kolege biraju kolege u smislu da mogu neposrednije i sa više činjenica da ocenjuju njihov rad. Nekako, imam poverenja da će taj izbor da će taj izbor biti korektan.U svakom slučaju, ko god bude birao sudije, od njih se očekuje jednaka uloga u izgradnji pravne države i izgradnji jednog efikasnog mehanizma za ispravljanje društvenih nepravdi, a taj mehanizam jeste efikasno pravosuđe. Već sam jednom rekla, vakcinom protiv korone, efikasnim pravosuđem protiv nezakonitih, kriminalnih, koruptivnih akata.Svim akata.Svim kandidatima koji budu izabrani želim mnogo uspeha u radu, a svojim kolegama se zahvaljujem na pažljivom slušanju. Hvala, uvaženoj koleginici.Sledeći na listi, predstavnik poslaničkog kluba Aleksandar Vučić – Za našu decu, doktor Uglješa Mrdić. **Uglješa

Srećko Sofronijević, iz Zvečana je mučki ranjen sa leđa, lekari mu se bore za život, daj Bože da preživi i da daj Bože da se ovakva dešavanja više ne

Nije slučajno ovo što se sada dešava pred izbore na Kosovu i Metohiji, koji treba da prođu u jednoj mirnoj i demokratskog atmosferi, mi imamo divljanje i terorističke aktivnosti jedinice ROSU i svih njihovih saradnika koji se sada dešavaju u Severnoj Mitrovici. Reagovala je naša premijerka, Ana Brnabić i uputila je jedan apel svetskoj javnosti da međunarodna zajednica NATO i KFOR hitno reaguju da zaštite srpsko stanovništvo i sve druge građane na severu Kosmeta, da reaguju i da spreče dalje divljanje, dalje pokušaje ubistva i pucnjave od strane pripadnika ROSU.Jasno je da u tome ima jednu od ključnih uloga i Aljbin Kurti i njegovi saborci, ali sada je vreme da se pokažu međunarodne institucije sa svojom brzom i hitnom reakcijom. Srbija je brzo odreagovala, predsednik se uputio ka Raški, ka kopnenoj zoni bezbednosti, premijerka je reagovala. Imali smo prilike da čujemo i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodina Petra Petkovića i nadamo se da ovakva dešavanja više neće da se događaju i da će sada da shvati svetska zajednica kada razgovara sa Beogradom, kada razgovara sa Srbijom, kada razgovara sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ko je taj koji je za politiku mira, a ko je taj koji je za terorizam.Mi sve vreme, ne ovih dana, ne ovih nedelja, mesecima i godinama šaljemo jednu poruku mira i stabilnosti i na području južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, i na području celog Balkana, cele jugoistočne Evrope. Naš predsednik Aleksandar Vučić zajedno sa svojim saradnicima pokrenuo je jednu celu diplomatsku ofanzivu, diplomatsku ofanzivu povezivanja naroda i država, ofanzivu koja vodi u još veći mir i stabilnost. Onda danas oko 9.00 časova, imali imali smo prilike da vidimo i da čujemo šta se desilo.Da li treba još neki Srbin na Kosovu da bude mučki ranjen sa leđa da bi međunarodna zajednica reagovala?

Što je iz Zvečana. Što se nalazi u Severnoj Mitrovici. Što ima svoje mišljenje. Kriv je samo zato što je Srbin.Verujte mi, mi iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, smo najblaže rečeno šokirani ovim što se dešava na severu Kosova, jer je sada jasno ko hoće haos, a ko hoće mir. Aljbin Kurti i njegovi saborci i njegovi mentori hoće haos, a mi predvođeni predsednikom Vučićem hoćemo mir. Zato podržavamo i ovaj apel premijerke Ane Brnabić i ovo što je rekao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i ovaj sjajan potez i svaku reakciju predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.Koliko smo mi za politiku mira i koliko mi gledamo da pružamo ruku svima to pokazuje i evo, ovaj sada što smo imali Samit nesvrstanih. Dakle, Srbija je ta, Beograd je taj okuplja i sa zapada i sa istoka, i zapadne sile i istočne sile i nesvrstane. Znači, pokazali smo da smo kao država toliko sazreli da imamo najbolju diplomatiju u novijoj srpskoj modernoj istoriji, koju sjajno sprovodi Aleksandar Vučić.Pružili smo ruku svima, i zato se opet vraća na ova dešavanja, jer Srećko Sofronijević zaslužuje, da se ponovi i danas nekoliko puta, a nadam se, da će lekari učiniti sve što je do njih i da će Bog da mu pomogne i da će da preživi. Moramo uvek da podsetimo za šta smo mi, a za šta su oni koji su protiv nas.Da nas.Da li će i sada portali Dragana Đilasa, Dragana Šolaka, krenuti da opet kritikuju i osporavaju i predsednika Vučića i premijerku Anu Brnabić, i direktora Kancelarije za KiM, Petra Petkovića, zbog ovih aktivnosti, i akcija, izgovorenih reči u odbrani srpskog naroda na KiM? Da li će opet krenuti ovi mediji okupljeni oko opozicije, Dragana Đilasa, Jeremića i Šolaka, da li će krenuti da nas napadaju, da smo mi nacionalisti, da mi ne želimo mir? Da li će krenuti opet da lažu. Mogu. Ali, narod danas shvata na osnovu svega ovoga ko je za politiku mira, a od koga tražimo pomoć.Prema tome, nadam se da će NATO i KFOR reagovati. Krajnje je vreme, a još idu izbori na KiM.Da se vratim na izbor sudija, na odluku o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Mi smo ovde dobili obrazloženje i biografije.Želeo bih u ime poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, da osporim još dva kandidata, to je gospođa Nina Atanacković Sulomar, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, koja je kandidat za sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Senti, i želeo bih da osporim kandidata Milanu Petrović, korisnika početne obuke na Pravosudnoj akademiji, koja je predlog da se izabere prvi put na sudijsku funkciju u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci.Razlog za osporavanje i Nine Atanacković Sulomar i za Milanu Petrović je isti onaj razlog zbog kojih moj dragi kolega Dejan Kesar osporio predlog ovih drugih kandidata, i predlažem da posebno glasamo o njima. Razlozi su isti, kao i oni razlozi koje je gospodin Kesar naveo za one kandidate, da ne nabrajam ponovo imena, koji su takođe, osporeni.Mi

da vidimo koliko se mi zalažemo za mir i stabilnost, za jaku ekonomiju, za jak zdravstveni sistem, za pomoć svima u regionu, i onima koji su nam do juče bili i protivnici, neprijatelji, nas to ne interesuje, mi pomažemo svima. Isto tako se zalažemo za za jake državne institucije u Republici Srbiji, zalažemo se za jak pravosudni sistem, i zbog pravde u Srbiji, ali i zbog borbe protiv mafije.Imali mafije.Imali smo prilike da vidimo pre nekoliko dana i obraćanje guvernera NBS, gospođe Jorgovanke Tabaković, koja je jasno podsetila na neka dešavanja, tj. na nereakciju određenih državnih institucija kada su u pitanju pozajmice Dragana Đilasa. Pridružujem se tom njenom apelu, i smatram da treba da se proveri svaka pozajmica Dragana Đilasa, i da sve institucije tu treba da reaguju.Ako svi mi polažemo računa pred zakonom i pred narodom, zašto to ne bi i Dragan Đilas. Dakle, vreme je da konačno znamo sve. Ali, isto tako je i vreme da državne institucije, koje su bile malo uspavane, probude, i da reaguju, kako institucije u zemlji, tako i slične institucije u inostranstvu. Zašto?Ako ovde govorimo o izboru sudija, ako govorimo o poštovanju pravde i prava, ako govorimo o borbi protiv mafije, jedni od ključnih ljudi u toj borbi ste upravo vi sudije.Ali, sudija mora pored toga, što treba da sudi u skladu sa Ustavom, da ima brilijantnu biografiju, itd, da bude izabran, on treba da bude hrabar, on treba da bude čestit, on treba da bude nezavistan.Koliko nezavistan.Koliko se SNS bori za nezavisnost pravosuđa, to smo pokazali u proteklih devet godina, jer opet ću da podsetim, a što je podsetio i moj kolega Dejan Kesar, kako su se to sudije i predsednici sudova, birali na opštinskim odborima DS do 2012. godine. Kako se uništavalo pravosuđe 2009. i 2010. godine.Koliko godine.Koliko je novoj vlasti 2012. godine trebalo da se oporavi i da da jednu potporu za normalnu reformu pravosuđa i da se spasi što se spasiti može.Vi, iz Visokog saveta sudstva, odlično zanate, ko vam je pružio ruku da radite svoj posao nezavisno, a ko je vaše kolege otpuštao, kinjio, pretio hapšenjem, otpuštao i nije im dozvoljavao da sude.Onda smo imali situaciju da sudija po istom tužbenom zahtevu donese jedna sudija jednu presudu, drugi sudija sasvim drugu, različitu presudu, a treći odlaže to u nedogled. Jedan haos u pravosuđu.Ali, nije taj haos baš svima da nije odgovarao, ogovarao je taj haos u pravosuđu onima koji su otimali od države i građana. Odgovarao je Draganu Đilasu, odgovarao je Borisu Tadiću, Vuku Jeremiću. Odgovarao je onima koji se nisu borili ni za državni ni nacionalne interese, koji se nisu borili ni za naš narod na KiM, nego su se borili za svoje džepove da budu puniji, a zato im je trebalo razoreno pravosuđe.E mi iz SNS i naši koalicioni partneri se zalažemo za jako pravosuđe i zato se zalažemo da se sve istrage u borbi protiv mafije i ove korupcionaške afere Dragana Đilasa i drugih, da se istraže do kraja, zato što smo mi za pravdu,

da bude naša država Srbija što jača, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, mi želimo da se svaki stanovnik Republike Srbije, koji je živeo u Beogradu, u severnoj srpskoj pokrajini Vojvodini, u južnoj srpskoj pokrajini KiM, centralnoj i zapadnoj i istočnoj Srbiji, da se oseća bezbedno i sigurno, da se bezbedno i sigurno osećaju svi građani Srbije, da se bezbedno i sigurno osećaju i naši građani u Severnoj Mitrovici, da se više ne desi slučaj Srećka Sofronijevića, koji je danas nevin, mučki, ranjen s leđa, a ništa nije kriv. Bio je kriv, samo zato što je Srbin.Prema Srbin.Prema tome, očekujemo reakciju nadležnih institucija, očekujemo reakciju međunarodne zajednice NATO i KFORA, a isto tako očekujemo od vas sudija da radite u skladu sa Ustavom, da radite u interesu Republike Srbije, a Srbija je danas sve jača i jača zahvaljujući odličnoj politici koju vodi i sprovodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Hvala.

Zahvaljujem uvaženi predsedavajući. Prilikom izbora sudija, vrlo važan faktor mora imati i pored stručnih kompetencija, i čast i čestitost ljudi koji se predlažu na ove funkcije.Imali smo prilike videti, da na žalost, u svim slučajevima nije tako i zato narodni poslanici imaju ove ograde kada kažu da nemaju dovoljno uvida u sve ono što jeste sudija, da bi mogli snositi odgovornost za njihova imenovanja, pa tako imamo sve one slučajeve koje ste čuli danas od akademika Zukorlića, o Tutinu, ili ono što se događalo u Sjenici da osumnjičeni sa nanogicom sudija iz osnovnog suda u Sjenici, i dalje sudi ljudima i tu nemamo ni „č“ od čestitosti i časti.Isto tako, nismo to imali ni u prethodnim slučajevima kada je isti ovaj koji je ojadio državu za milijardu i nešto više dinara, Đuro Obradović sa lokalnim sudijama u Sjenici, otimajući od radnika „PIK Pešter“ ono što su oni decenijama zarađivali i ono što su trebali ostaviti u nasleđe generacijama koje slede.Zato je vrlo važno da se sve to ima u vidu kada se imenuju sudije i da se naravno, svi oni koji zloupotrebljavaju časnu i čestitu poziciju sudija i koji bacaju tamne senke na sve one koji decenijama grade vlastito ime, odgovornih sudija, sklone iz sistema sudstva, da oni koji su skloni primanju mita, korupcije itd. ne budu više sastavni deo ni sudstva, ni tužilaštva. Samo tako će se vratiti poverenje građana u ove vrlo važne stubove države i društva.Kada sam spomenuo Sjenicu i „PIK Pešter“ i Đuru Obradovića protiv koga se vode protiv koga se vode veliki postupci pred nadležnim organima za ono što je uradio „BD Agro“, sa tadašnjim zaposlenima Ministarstva privrede iz 2006. do 2008. imam obavezu da vam pročitam i poruku jednog od radnika „PIK Peštera“ koji je on takođe, kupio u tom periodu i koje je uništio.Radnici „PIK Pešter AD“ su preko suda trebali da budu izmireni ličnim dohocima, porezima i doprinosima, otpremninama, prodajom onog zemljišta u selu Krstac, ali sprega sudija, Katastra, tadašnjih lokalnih političara iz reda SDA to nisu uspeli da budu.Naravno da je tim resornim ministarstvom od 2006. godine do danas upravljalo do tih perioda kada je gospodin Obradović zloupotrebljavao sve ono što je zloupotrebio i mnogo korumpiranih ljudi koji su zajedno sa njim, preko 40 miliona evra ojadili „PIK Pešter“ i radnike ovog privrednog kombinata, kao što su ojadili „BD Agro“ Dobanovci, „Ineks“ iz Nove Varoši, Novi Bečej, itd.Dakle, ovde nije samo u pitanju individualna sudbina pojedinaca kojima je neki sudija svojim koruptivnim i nečasnim radnjama radnjama doprineo da se unište životi, već je pitanje sudbina jednog ogromnog kolektiva koji je bio na raspolaganju i koji je bio privredna grana razvitka jednog celog kraja. Upravo zato što nismo imali sudije u tadašnjem periodu koji su bili časni, pošteni i čestito obavljali svoj posao, već koji su kako se špekuliše, za po 35 ari, 40 ari ili hektar državnog zemljišta koje su dobijali na poklon od Obradovića i drugih, bukvalno dozvolili ovu pljačku pljačku naroda.Imamo danas socijalne slučajeve od nekadašnjih radnika, imamo jedno devastirano preduzeće koje je uništeno i zato je vrlo važno kod izbora sudija da se vodi računa o njihovoj časti, čestitosti i tome da dosledno i transparentno rade svoj posao.Zahvaljujem. Hvala, profesore Fehratoviću.Reč ima uvaženi narodni poslanik i predstavnik poslaničkog kluba Aleksandar Vučić – Za našu decu, Stefan Srbljanović.Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Nisam želeo svoje današnje obraćanje da počnem na ovakav način, ali jednostavno moram sa ovog mesta da pozovem predstavnike međunarodne zajednice, Evropske konačno obuzdaju ludačku politiku Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji, da stabilizuju situaciju koja je više nego dramatična i poslednji je trenutak u kojem je neophodna reakcija kako bi se sprečila dalja eskalacija sukoba.Nije to ništa čudno. Vrlo dobro znamo kakav je njihov odnos i prema Srbiji i prema srpskom narodu i kakve su odluke donosili u prethodnom periodu i u prošlosti. Ono što brine je to što se poslednje izjave Aljbina Kurtija i Vljose Osmanija, ako hoćete podudaraju sa nekim izjavama iz Beograda, pre svih onih koji podnose sramne presude o genocidu u Srebrenici i onih kojima je Aljbin Kurti neko o o kome imaju najbolje moguće mišljenje i čovek koji je po njihovom mišljenju neko sa kim mogu da ostvare neku vrstu saradnje.Danas na dnevnom redu je izbor sudija koji se prvi put biraju na funkciju. Moje mišljenje je da ne postoji veća čast, niti možete dobiti veći legitimitet nego kada vas na neku funkciju izaberu narodni poslanici, Narodna skupština, odnosno legitimno izabrani predstavnici predstavnici naroda.Ja bih poželeo onim sudijama koje budu izabrane na ovu funkciju da svoj posao obavljaju po najboljem znanju i umeću, da sude po Ustavu i zakonima ove zemlje, u interesu građana Republike Srbije, jer smo svi mi ovde sluge naroda Srbije i samo njima možemo i trebamo polagati račune.Takođe im želim da budu drugačiji od nekih svojih kolega koji zloupotrebljavaju svoje funkcije baveći se dnevno političkim temama i stajući na stranu određenih političara i tajkuna.Svakako da je etički kodeks, odnosno principi kao što su dostojanstvenost, stručnost i odgovornost odlično oruđe za odbranu sudijske funkcije.Takođe, za sve nas je jako bitno da počnemo da razlikujemo pojmove kao što su osuđenik ili kao što je lice protiv protiv koga se vodi određeni proces, da razlikujemo pojmove o licu koje je u zatvoru i koje je u pritvoru da ne bismo došli u situaciju da budemo licemerni, da imamo dvostruke aršine, kao što to imaju neki predstavnici nekih stranaka i tajkunskih medija, koji već danima unazad satanizuju i na robiju šalju Vladimira Đukanovića zbog jednog intervjua, a u isto vreme predlažu za … novinare koje iste takve intervjue rade sa Aleksandrom Obradovićem,

godina kada smo imali brutalan upliv politike u pravosuđe, pre svega tada vladajuće Demokratske stranke u čijim su se opštinskim odborima tada birale podobne sudije, tačnije članovi Demokratske stranke u to vreme.Srpska napredna stranka i mi poslanici Srpske napredne stranke smo izuzetno ponosni što se Srbija na čelu sa njenim predsednikom Aleksandrom Vučićem izborima za to da postane samostalna, samostalna, suverena i nezavisna kada je donošenje odluka u pitanju i što danas možemo sa ponosom da kažemo da sarađujemo i sa istokom i sa zapadom.Potvrda toga jeste i nesumnjivo Samit nesvrstanih koji se ovih dana održava u Beogradu, jer je to verovatno najveći multilateralni skup ove godine koji se dogodio u Evropi 105 delegata koji su iz celog sveta prisustvovali na mestu gde se pre 60 godina rodila ideja o Pokretu nesvrstanih, govori u tom pravcu jer nije lako danas okupiti toliki broj zemalja bilo gde, a naročito u Beogradu.Srbija svakako ima svoje strateško opredeljenje. To jeste članstvo u Evropskoj uniji, međutim u međuvremenu moramo da brinemo o privrednom rastu i razvoju zemlje i da brinemo o životima ljudi, jer je naša politika pre svega odgovorna politika, realistična, a ne skeptična prema Evropskoj uniji.Za nas je bitno da znamo da smo na evropskom putu i da razumemo da u ovom trenutku postoje neke države koje su protiv proširenja Evropske unije, ali isto tako znamo da smo mi uradili sve što je do nas.Vodili smo procenat usklađenosti, naše spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije, napravili smo napredak u vladavini prava i ako hoćete, bili smo i ostali konstruktivni i u razgovorima sa Prištinom, mada vidimo kako nam se to vraća.U međuvremenu, ostajemo opredeljeni da negujemo dobre odnose sa svima, od Rusije, Kine, do zemalja nesvrstanih, jer nam samo to omogućava napredak, veći rast BDP, nove puteve, bolnice, veća ulaganja u zdravstvo i obrazovanje.Ovim Samitom nesvrstanih koji je održan u Beogradu smo, svakako poslali poruku da je Srbija podigla svoji međunarodni ugled od dolaska Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranka na vlast. Posle ovog događaja sam sasvim siguran da niko u svetu ne može da kaže da Srbija nije postala bitan međunarodni činilac i da naša zemlja nije pouzdan i prepoznat partner svim državama sveta.Kritika će uvek postojati. Proleće je blizu, izbori su blizu. Ja sam uveren da je politika Srpske napredne stranke predvođena Aleksandrom Vučićem jedina prava politika, jer smo pokazali za ovih devet godina da nam na prvu mestu naši državni i nacionalni interesi, dakle interesi Srbije i srpskog naroda i na tome insistiramo i od toga nećemo odustati.Ako se nešto u Srbiji promenilo za ovih devet godina, to je da se u Srbiji isključivo i samo pita srpski narod i tako će ostati u budućnosti. Zbog toga svi ovi kontinuirani napada koji traju mesecima i godinama i na predsednika države i na predsednika države i na SNS i na njegovu porodicu nas samo još više jačaju i izbijaju naše redove, jer ćemo na predstojećim izborima, koji nas očekuju na proleće 2022. godine, ubeđen sam, dobiti ogromnu podršku građana Srbije i ubedljivo pobediti.Hvala. Živela Srbija! Zahvaljujem vam na izlaganju.Sledeći na listi je uvaženi narodni poslanik Ivan Ribać.Izvolite. **Ivan Ribać** Hvala, predsedavajući.Poštovani narodni poslanici, kolege su iscrpno obrazlagale predloge sudija koji se biraju prvi put na sudijsku funkciju. Pročitao sam biografiju i video da svi ispunjavaju sve kriterijume i kvalitete za obavljanje te jako bitne funkcije, naravno, osim ovih koji su osporeni i želim im, ukoliko budu izabrani, puno sreće u daljem radu.Međutim, ono na šta bih se osvrnuo, to je nedostatak elementarnih moralnih načela u političkoj sferi naših političkih oponenata, koja teži vraćanju u neka vremena iz kojih smo voljom ove vladajuće većine odavno izašli.Naime, izašli.Naime, zbog svojih isključivo ličnih interesa, a to je dolazak na vlast, naravno, uzgred da kažem da je to sasvim legitimno, ali ne na način na koji to oni hoće da urade, naši politički protivnici koriste svoje simpatizere, svoje glasače, kojih uistinu nema veliki broj, ali mi smo kao odgovorna stranka dužni i da brinemo o svim našim građanima, pa ih zato i pominjem. Dakle, koriste svoje simpatizere ne bi li ih ubedili da rade isključivo protiv svog ličnog interesa.Da objasnim. Prvo su ih pozivali da se odupru odluci da se proglasi vanredno stanje na početku pandemije kada je to bio jedini način da se sačuvaju životi građana, jer na samom početku epidemije ništa nije bilo poznato šta će se dešavati i koji će biti najbolji način za borbu protiv ove pošasti. Onda su ti isti ljudi, konkretno predsednik Stranke slobode i pravde gospodin Đilas, napadali vlast kada nije uvodila vanredno stanje. Nakon toga su u piku epidemije pozivali svoje pristalice na rušilačke proteste ispred Skupštine Srbije, kada su bili ugroženi životi naših snaga bezbednosti, a izlagali su riziku i mogućnost širenje zaraze i ugrožavanje života, između ostalih, i svojih sledbenika.Da ne pominjem kada je vođa opozicija pežorativno govorio i o vakcini i o vakcinaciji i kako Srbija nije sposobna da nabavi vakcine. Kada smo nabavili vakcine, onda su govorili kako vakcine nisu u redu, a nakon toga prvi potrčali u red da se vakcinišu.Želeo bih da se prisetimo i podsetimo još nečega. U intervjuu „Blicu“ od 13.08.2013. godine, isti gospodin, protiv koga ja lično ama baš ništa nemam, neka je živ i zdrav, ali protiv čije politike i njegovog viđenja i načina razmišljanja o vođenju Srbije sa njegovim saradnicima i te kako imam, on u tom intervjuu kaže „Beograd na vodi“ i budući metro će promeniti sliku grada i Srbije. Odmah nakon nekoliko godina, kada je uvideo da nisu svi političari takvi da u predizbornim kampanjama obećavaju kule i gradove, a kada dođu na vlast ne urade ništa, već da to što kažu i obećaju, i urade, kao što to radi SNS predvođena predsednikom, on u intervjuu 23. februara, isti čovek,

izjave.Znači, lepše je bilo dok je na tom prostoru, gde je sada „Beograd na vodi“, jedan od najlepših delova glavnog grada u Evropi, bilo leglo zaraze i leglo narkomanije.Zatim, interesantna je njegova izjava o metrou. Osim prethodno navedenih tvrdnji da će metro promeniti grad i kvalitet života u njemu i njegove imaginarne vizije o metrou dok je bio na vlasti, dosta nelogične i amaterske, poput onih stanica u projektu koje su jedna od druge bile udaljene po 150, 200 metara, koje ste mogli prepešačiti za dva, tri minuta ili da metro ide trasom Bulevara kralja Aleksandra do Novog Beograda, na koji je već maksimalno razvijen gradski saobraćaj i ostalih besmislica kako to navode stručnjaci.Sada, dakle, primećujemo da naši građani koji su simpatizeri njegove stranke, mada sad i to treba uzeti sa rezervom, jer smo mogli da pročitamo ovih dana u medijima da svi ti njegovi navodno simpatizeri su dobro plaćena lica po pozajmicama koje smo videli da dobijaju od njega i njegove kompanije. Dakle, vidimo da on svoje simpatizere i svoje glasače koristi kako bi na bilo koji način izazvao incident sa organima reda, kao juče ispred Skupštine grada, gde su protestvovali protiv izgradnje metroa, valjda obećavajući im da će kada on dođe na vlast omogućiti im da voze zaprežnim kolima i da je to izgleda njihov politički program, pošto metro evidentno ne valja i onda, nakon potencijalnog incidenta, ukaže da je ova vlast tobože nasilna, autokratska, nedemokratska ili ne znam kakva još, a o kojoj je pričao u crnogorskim medijima kada je nedavno dao intervju, čini mi se, „Vestima“, gde je o svojoj sopstvenoj državi, njenom narodu i njenoj legalno izabranoj vlasti osuo drvlje i kamenje.U štampanim medijima koje kontrolišu, kojima neću pominjati ime jer ne želim da dajem legitimitet medijima koji na 30 strana svakodnevno piše sve najgore o svojoj zemlji i njenoj vlasti, piše između ostalog da je srpska železnička mreža u potpunom haosu i stavlja se jedan bombastičan naslov, koji kaže „Stanice nestaju, vozovi zauvek odlaze“. odlaze“. Poštovani građani, ima li većeg licemerja i gnusno izgovorene laži i da li je samo neistina program sa kojim vi nastupate pred građane Srbije?Ova koja još od Berlinskog kongresa i 1878. godine, kada je knez Milan srebrnim budakom udario o tlo i otpočeo izgradnju železnice koja je bila dogovorena sa Austrougarskom od Beograda do Niša, uložila je i uradila najviše za razvoj železničkog saobraćaja, za modernizaciju železničke i putne infrastrukture, nabavljanjem najsavremenijih vagona, građenjem brzih pruga i svega ostalog. Sada na takav, mogu da kažem, bestijalan način, ovim paušalnim na ničim osim na zloj nameri utemeljenim naslovom, u vašim glasilima optužuju ovu vlast.Poštovani građani, nije ni čudo što su evroparlamentarci nakon onih pregovora pobegli glavom bez obzira kada su videli čime se sve služe.Dodao bih još nešto. Nikita Hruščov, veliki ruski političar, je rekao da su političari svugde isti i da će obećati da izgrade most tamo gde reke nema. Mogu da kažem da se samo delimično slažem sa njim i to ću pokušati da objasnim na primer srpske političke scene.Često scene.Često se čuje kako politika nema veze sa moralom, kako je to stvar golih interesa, bez emotivnih reakcija i korišćenjem neistina kao operativnim sredstvima kojima se postižu određeni politički ciljevi. Međutim, ne želim uopšte da se složim sa tom konstatacijom. Naprotiv, mislim da je politika divna stvar koja vam omogućava da svakodnevno pomažete svom narodu i olakšavate njegov svakodnevni život, još kada taj cilj zagrnete u plašt ljubavi prema svojoj otadžbini, onda on postaje kud i kamo draži i bogugodniji, ali da biste na stvari gledali iz te perspektive i radili da ostvarite ova dva visoko uzvišena gotovo plemenita cilja, dakle, bolji život građana i bezbednija, poštovanija i jača država, vi morate da, pored mudrosti, pored hrabrosti, inteligencije i istrajnosti, imati i određene moralne kvalitete bez kojih su svi ovi prethodno navedeni ništavni, a kada kao političar posedujete sve ove kvalitete i posedujete sve ove osobine, onda nemate potrebe da govorite neistine svome narodu.Setite se samo kako smo mi rekli da ćemo smanjiti i plate i penzije, rizikujući da izgubimo poverenje građana, rizikujući da izgubimo vlast, ali nismo želeli neistinama da maglimo oči naših građana.Ipak, ako ste lišeni morala u politici i u želji da vladate drugima i ako ste poštovalac one Makijavelijeve da cilj ispunjava sredstvo, čak i kad ne govorite istinu, pokažite bar malo određenu dozu inteligencije da osmislite kako ćete to uraditi.Ne možete da kažete da se u kokošinjcu gaji droga, a da ne pogledate da li je stvarno tamo droga. Ne možete da kažete da dete od dve godine sa puškomitraljezom u rukama se borilo protiv Nemaca, kao što je to rekla gospođa gospođa Marinika Tepić nedavno na predizbornom skupu njene stranke u Kikindi. Ako se izuzme činjenica da je taj gospodin koji se sa dve godine borio protiv Nemaca tast prijatelja predsednika Stranke slobode i pravde, pošto na predizbornim skupovima i ne mogu da se sretnu više osoba od nekih prijatelja i kumova poštovalaca njene stranke, postavio bih pitanje, poštovana gospođo Tepić, odakle vam hrabrosti da se vi zalažete da osvojite vlast, kad ovako elementarne činjenice ne možete da proverite i pokušate bar da na veštiji način izvrgnete ruglu naš mudar narod i prevarite ga?Ako padate, da se uličnim žargonom izrazim, pošto ovo što vi radite ništa nije do ulično i jeftino šibicarenje, na ovako benignim stvarima, zamislite poštovana gospođo, da kojim slučajem i nesrećom po Srbiju, vi dođete na vlast i dobijete neku važnu državnu funkciju da je vodite, kako bi to radili, kako bi, šta bi Srbija imala od toga.Ipak, negde vas razumem, za ozbiljne političare su potrebne ideje, potrebni su programi, potrebno je nešto za ponuditi sopstvenom narodu da biste dobili poverenje, ali svi su svesni da vi za to niste sposobni.Narod bi svakako voleo da čuje na koji ćete način da im povećate plate, da im izgradite stadion, bolnicu, omogućite lakši život, ali da ste to znali da uradite, već bi uradili onomad kad ste bili na vlasti.Pošto ste svesni svoje nemoći, jedino što vam ostaje to je korišćenje neistina, kao ta da je ova vlast, citiram, prodala Kalemegdan za zgrade i garaže, gde ističete da je izgradnjom takozvanog „K distrikta“ načinjena nepovratna šteta kulturno-istorijskom spomeniku u srcu Beograda, kao i da su institucije za zaštitu spomenika kulture dale zeleno svetlo da se spomenik od izuzetnog značaja privatizuje, a gradnjom zatrpa i uništi dobar deo neistraženih ostataka srednjevekovnog grada.Strašna je činjenica što je kod vas iznošenje neistina, tj. laži, izgubilo na težini i da ih vi koristite u svakodnevnom govoru, bez obzira na posledice kakve će one izazvati po vaše birače. Lepo sam rekao - po vaše, ne po naše, jer mi radimo tako da ostavljamo jasno merljive rezultate i golim okom vidljive.Naime, po podacima se jasno da utvrditi da je ugovor o kupoprodaji navedenog dela beogradske tvrđave sklopljen između Beogradske konfekcije „Beko“ koja je tada bila u stečaju, kao kao prodavca i grčke kompanije „Properti development“ još 13. 08. 2007. kada ste vi vladali, što je uredno zavedeno u opštinskom sudu u Beogradu.Molim vas da u buduće bar malo ozbiljnosti pokažete. Budite bar toliko, da ne kažem lukavi, kao perjanica vašeg koalicionog partnera iz Narodne stranke, koji za program ima prolivanje srpske srpske krvi po ulicama, jasno pozivajući na progon, na revanšizam, na nasilje, čiji članovi kao politički korektan rečnik imaju korišćenje kamenica u svakodnevnom govoru, gađanje u izlog svojih političkih neistomišljenika ili vašeg predsednika, potpredsednika, tj. gospodina Bulatovića, koji onim opasnim tonom preti da će svako od njih juriti juriti po svog naprednjaka, od čijih pretnji ja, evo, danima ne mogu da zaspim, kada vidim kakve će me ljudske i moralne gromade juriti. Ili se bar ugledajte na perjanicu i vedetu opozicije gospodina Aleksića, koji je osmislio plan i rekao – nema veze, ja ću sad iskoristiti hapšenje ovog gospodina za koga se osnovano sumnja da je narko-diler, optužiću bez ikakvog i jednog jedinog dokaza i veze brata predsednika Republike, na osnovu te laži ja ću biti u medijima par meseci, jer nemam drugog razloga da budem u medijima, jer ništa dobro nisam niti uradio, niti mogu da ponudim svom narodu. Osudiće me na novčanu kaznu od par stotina hiljada dinara, što je za mene i moje mecene beznačajna svota novca i nakon presude nakon presude biću to što sam uvek bio, ništa bolji, ništa gori.Da zaključim. Bavite se vi vašim fantazmagorijama, igrajte se politike, kukajte na svoju državu, ogovarajte je u intervjuima koje dajete državama čiji bi pojedini članovi rukovodstva najviše voleli da se srpsko ime izbriše iz njihovih rečnika, idite na mitinge podrške protiv SPC, vređajte ovu vređajte ovu vlast kao nesposobnu zato što nema šestu vakcinu, nego ima samo pet, zato što na petom spratu treće bolnice koju smo sagradili u rekordnom roku možda curi voda ili negde ne dihtuje neki prozor. Navijajte protiv naših sportista, koji osvajaju više medalja nego kada ste vi bili na vlasti. Budite protiv toga što Hram Svetog Save ima najlepši mozaik na svetu ili što je ćirilica postala zakonom zaštićena. I neka vam iznošenje neistina budu jedini program sa kojim ćete pred birače izaći.Dok vi to radite, ova stranka će na čelu sa predsednikom, koji je definisao njene ideološke smernice i zadatke, ostati verna svojim uzvišenim ciljevima,

pred nama se nalazi Predlog odluke za izbor sudija koji se prvi put biraju na ovu odgovornu i značajnu funkciju.Izuzetno je važno da kandidati shvate odgovornost sudske funkcije, kojoj će svojim znanjem, ponašanjem i sistemom vrednosti dati ugled i moć.Takođe, nadamo se da kandidati koji budu izabrani za sudije neće trpeti pritisak, da će svoje predmete završavati na vreme i da će se voditi samo pravilima struke.Pre svega, zbog građana Republike Srbije, ali i zbog činjenice da se naše sudstvo, tj. da je naše pravosuđe još uvek ranjivo, u obavezi smo da izaberemo najbolje.Srpska napredna stranka pruža bezrezervnu podršku nezavisnom sudstvu i za razliku od naših prethodnika, za razliku od 2009. godine, kada smo imali užasnu reformu pravosuđa, kada su se sudije birale u stranačkim prostorijama, kada je osnovno sredstvo za izbor sudija bila ucena, politički uticaj i manipulacija. Sami sebe su postavljali, zakone pisali po ličnim potrebama i potpuno urušili pravosudni sistem Srbije.U

Danas se jača vladavina prava, pravosuđe je delotvornije i ono što je najvažnije, građani vraćaju veru u pravosudni sistem.

je da napravimo paralelu, jer ta bahatost vlasti do 2012. godine i njihov politički uticaj na pravosuđe pokazuju kako ne treba raditi i šta bi se desilo ukoliko se oni ponovo vrate na vlast.Samo bahato je njihova parola i danas. Oni koriste svaki trenutak kako bi kriminalizovali predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, izmišljajući lažne afere bez dokaza i osnova, koje su u stvari samo dokaz njihove nemoći i primitivizma.Politika koju oni danas pokušavaju da nametnu građanima Republike Srbije se isključivo zasniva na mržnji i na pretnjama i to nije Srbija koju građani žele. I ne samo da ne žele da se Srbija vrati u mračnu prošlost, nego ne žele ni da im se ponove oni koji su je unazadili i koji su uništili i naš kredibilitet i ugled u svetu, oni koji su se bogatili i bahatili.Želimo da Srbija nastavi svoj put uspeha i prosperiteta. Želimo da ovo bude uređena pravna država. Želimo Želimo nultu toleranciju za kriminal i korupciju, državu u kojoj se poštuje Ustav i zakoni. Iz tog razloga, važno je da pažljivo biramo kandidate i podržimo najbolje koji će se po prvi put naći u sudijskoj fotelji. Zahvaljujem. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Pešić.Sledeća na listi, uvažena narodna poslanica Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici Visokog saveta sudstva, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, danas je pred nama izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. sudija koje će u danu za glasanje biti izabrane za sudijsku funkciju poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu očekuje da će biti nezavisni, da će efikasno, odgovorno i dostojno izvršavati svoju sudsku vlast na korist građana, na korist privrede, kako bi brzo i efikasno došli do pravde. Bez pravde, naravno, da nema ni prava.Moram da istaknem da mi na jako odgovoran način izborom sudija, koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, jačamo kapacitete kapacitete pravosuđa, odnosno pravosudnih organa, jer jačanjem kapaciteta kroz ljudske resurse očekujemo da dostupnost pravde za građane i privredu bude u razumnom roku i da svaki građanin, a i predstavnici privrede blagovremeno dobiju odluke od strane suda, onakve kakve su u skladu sa zakonom.Od izabranih sudija očekujemo da budu nezavisne, ali ne nezavisne od zakona i Ustava. Oni u stvari jedino treba da budu zavisni od Ustava i zakona, jer svoje presude donose u ime naroda. Poštovanje Ustava i zakona je glavno odličje sudija i glavno odličje u stvari njihove nezavisnosti.Naravno, ovde moram na samom početku i da istaknem ime Srećka Sofronijevića, Srbina iz Zvečana, koji je na mučki način danas u severnoj Kosovskoj Mitrovici ranjen i kome se lekari danas bore za život. Premijerka Ana Brnabić uputila je apel i NATO i KFOR i Međunarodnoj zajednici, a predsednik Republike Aleksandar Vučić uputio se u Rašku, jer predsednik Srbije Aleksandar Vučić uvek je sa svojim narodom onde gde se taj narod i nalazi.Naravno, i ja se pridružujem apelu da čitav svet i čitava Evropa treba da znaju da se na AP Kosovo i Metohija na najgrublji mogući način krše osnovna ljudska prava Srba,

i kako ne bi bio diskriminisan i proteran od divljačke Kurtijeve vlasti samo zato što nose srpsko ime i prezime. To Evropa i čitav svet treba da znaju. Na to to treba da se stavi tačka, jer to je diskriminacija čista po osnovu nacionalnosti i najgrublji mogući način ugrožavanje života

Tadićem, sprovelo najsramniju reformu pravosuđa u istoriji pravosuđa. Evropska unija je pobegla iz Srbije zato što je Srbiju smatrala crnom tačkom Evrope u pogledu korupcije i bezakonja. Naravno, ta žuta tajkunska vlast u jednom danu ostavila je bez posla više od 1.000 sudija i tužilaca i na taj način lišila ih osnovnog ljudskog prava, prava na rad. Naravno da sve ono što je radio Dragan Đilas i žuto tajkunsko preduzeće je bilo mimo zakona i mimo Ustava. Ustavni sud Srbije kasnije je proglasio neustavnim pojedine odredbe, sudije i tužioci su vraćeni, ali ta greška žutog tajkunskog preduzeća koštala je građane Srbije 44 miliona evra. Nisu plaćali sudske veštake, nisu plaćale sudske tumače. Od 2012. godine kada je SNS preuzela

pljačkaško i lopovsko, inače, jer je Dragan Đilas, kako sam kaže, u vreme vršenja vlasti uspeo da u svoje džepove stavi 619 miliona evra i još mnogo miliona po raznoraznim belosvetskim destinacijama. U akciji „Sablja“, na primer, uhapšeno je i privedeno blizu 12.000 ljudi. Privođeni su ljudi onako odokativno, protiv malog broja ljudi pokrenute su krivične prijave, a mnogi su zbog nezakonitog pritvora, zbog onemogućavanja prava na branioca, zbog torture, kasnije, pošto nisu podignute krivične prijave, tužili državu i, naravno, ponovo su greške žutog tajkunskog preduzeća plaćali građani, jer su višemilionske odštete dobili svi oni koji su protivzakonito bili pritvarani.Da nisu vodili brigu ni o građanima Srbije koji imaju potrebu za sudskom zaštitom ide u prilog i činjenica da su 138 opštinskih sudova sveli na 34 osnovna suda, da su na mnogim mestima ostavili sudske jedinice, da su građani morali da idu i po više kilometara iz jednog mesta u drugo da bi prisustvovali sudskom ročištu. Naravno, žuto tajkunsko preduzeće ostavilo je iza sebe i nerešenih 3,5 miliona predmeta. Kriminal i korupcija su cvetali, ali 2012. godine, kada je SNS preuzela vlast,

i danas predsednika Republike Aleksandra Vučića bila je borba protiv kriminala i korupcije, odnosno nulta tolerancija na kriminal i korupciju.Planom Srbija 2025 jedan od šest proklamovanih ciljeva, koje je proklamovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a Vlada prihvatila i sprovodi, jeste upravo odlučna borba protiv mafije i kriminala. Naravno, sve ovo vreme država vodi odlučnu borbu protiv mafije i kriminala, a navešću samo jedan primer. To je hapšenje zloglasne mafijaške družine okupljene oko Veljka

pravda važi jednako za sve. To smo pokazali i donošenjem niza antikoruptivnih zakona. Jedan od takvih zakona je i Zakon o poreklu imovine i nadam se da će nadležni državni organi preduzeti sve mere u skladu sa zakonom i istražiti kako se Dragan Đilas u vreme vršenja vlasti obogatio za 619 miliona evra.Takođe moram da istaknem da je tokom 2020. godine pri višim sudovima i tužilaštvima su formirana posebna odeljenja za borbu protiv korupcije, da je u radu bilo 2.000 predmeta, da su podnete 973 krivične prijave, a da su 673 bile osuđujuće. Među osuđujućim presudama

zakona.Temelje srednjovekovne države udario je Stefan Nemanja. Temelje moderne Srbije, ekonomski napredne, udario je predsednik Aleksandar Vučić. Temelje moderne diplomatije

Samita nesvrstanih, a na samitu je učestvovalo preko 557 delegata. Ovim je Srbija pokazala da se bori za mir i stabilnost, za poštovanje međunarodnog prava i poštovanje zakona.Aleksandar Vučić je jednom prilikom rekao Nema puta ka miru, mir je put. Politika mira, politika stabilnosti, politika napretka, je politika Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić živi i radi za Srbiju i zato ta politika nema alternativu. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospođo Jevtović Vukojičić.Sledeći je uvaženi narodni poslanik Adam Šukalo. Izvolite. **Adam Šukalo**

i mislim da je to izuzetno važno i bitno za demokratski i svaki drugi potencijal Republike Srbije.Čvrsto stojim na stanovištu, ne samo kao poslanik, već kao diplomirani pravnik, da je to dobro i za pravnu praksu, dobro i za sudsku praksu, dobro i za tužilačku praksu, a mislim da je jako dobro i za izvršnu vlast, za Ministarstvo unutrašnjih poslova, različite bezbedonosne agencije, koje sve zajedno u jednom nizu trebaju da stvore jedan rezultat u kontekstu krajnjeg rezultata, recimo, jedne pravosnažne presude.Uzeću

nažalost, pod uticajem različitih međunarodnih organizacija, međunarodnih institucija, pa i Venecijanske komisije i svega ostalog, se odlučujemo da idemo u jednu drugu praksu koju ćemo uspostaviti u narednom vremenskom periodu, ali čeka nas priča oko ustavnih amandmana i svega ostalog i ne bih da prejudiciram, ali dužan sam da kažem svoje mišljenje.S obzirom da dolazim iz

reforma pravosuđa koja je počela 2000, koju su stranci vodili, s obzirom da je BiH međunarodni protektorat, dala upravo suprotne rezultate od onih koji se nama nameću ovde kao standardi, u kontekstu priče i budućih evropskih integracija i što bolje ocene za vladavinu prava, za Poglavlje 23, 24, itd, itd.Hoću da kažem da u prostoj analizi ovde svega onoga što smo mi do sada govorili je izuzetno važno da ne samo analiziramo to koga ćemo od predloženih kandidata ovde izabrati u Narodnoj skupštini, već da analiziramo o tome kakvi su efekti borbe protiv recimo kriminala i korupcije u pravosuđu.Mi pravosuđu.Mi smo ovih dana svedoci da imamo intenzivnu borbu od strane državnih institucija, primarno od Ministarstva unutrašnjih poslova koje zaista muku muči da razbije tu hobotnicu koja se proširila u svim porama društva i ne možete više da pohvatate, ali konstantno konstantno MUP šalje različite izveštaje, ima određenu saradnju sa različitim tužilačkim institucijama, a ono što mi ne možemo u krajnjem efektu da vidimo šta su krajnji rezultati toga kada mi pokažemo političku volju i spremnost da se obračunamo sa organizovanim kriminalom.Mi izveštaje koji idu u tom pravcu na godišnjem nivou, koji podrazumeva da operativno znamo koliko je podnesenih izveštaja počinjenog krivičnog dela, evo, recimo, iz oblasti privrednog kriminaliteta, koliko je potvrđenih optužnica, koliko je podignutih optužnica, koliko je potvrđenih optužnica a koliko imamo pravosnažnih presuda gde su kriminalci koji su se odlučili da se bave privrednim kriminalitetom a ima ih mnogo u političkim strukturama, pre svega u političkim strukturama koje su predstavljale bivši režim, nemamo krajnje rezultate u smislu procesuiranja i onda kao krajnji efekat te priče imamo upravo ono što možemo da često čujemo, pa da pitamo - ko je presuđen, ko je procesuiran? Nije niko procesuiran iz prostog razloga zato što su pre toga pozicionirali tužioce i sudije da spreče upravo to, krajnje procesuiranje odnosno pravosnažne presude, ili se one razvlače u dugogodišnje procese.Nepoverenje građana upravo nastaje u tom međuprostoru koji postoji između koji postoji između MUP, tužilaštva i sutra sudija. Nismo svi isti, svako ima svoju ulogu. I sada treba neko nas da ovde uveri u tu vrstu priče koja podrazumeva da će sutra kada se treći stub vlasti u pravnoj državi kakva je Srbija, kada se potpuno osamostali i kada se budu i međusobno birali i međusobno ocenjivali, bez ikakve kontrole, da će procvetati sve u Srbiji.Moram Srbiji.Moram da kažem da sam imao priliku kao zamenski član Odbora za ustavna pitanja da prisustvujem jednoj javnoj raspravi ovde oko ustavnih amandmana i moram da kažem da sam kao čovek, a i kao diplomirani pravnik, izuzetno razočaran onim što sam čuo. Vidim da tu, s obzirom da smo imali predstavnike i tužioca i advokatske komore i sudija i profesora različitih, ja vidim da je tu izuzetno prisutno i politikanstvo i politički interesi i da se ova tema i te kako koristi upravo za tu vrstu potrebe da se pokuša otvoriti ili načeti integritet koji predsednik Republike Srbije ima i da mu se adresira priča u kontekstu toga što se zove vladavina prava, da u Srbiji nema vladavine prava, da postoji pritisak na pravosuđe itd.Nikada itd.Nikada niko u ovoj sali, to svaki put ponovim i sada ću ponoviti, nije komentarisao bilo kakvu konkretnu presudu ili tužilačku odluku, nikada niko. Ali, imamo pravo da kažemo i upravo se vraćam zato na početnu tezu da je ovo pravi princip, pa makar u ovom simboličnom smislu da na bazi komunikacije koju mi imamo sa građanima, na bazi informacija koje možemo da dobijemo iz određene lokalne samouprave, možemo sporiti određenog kandidata. Sutra to nećemo moći uopšte, a bićemo, kao što smo i danas, odgovorni za krajnji rezultat u smislu procesuiranja. Evo, ja uzimam samo jednu oblast koja je izuzetno teška, koja je razuverila sve pore društva u Srbiji, a to je privredni kriminalitet, to je korupcija, sistemska, koja postoji bukvalno svuda.Drugu temu koju želim kratko da obradim, a to je ono što se danas dešava na prostoru Kosova i Metohije. Moram da kažem da kao Srbin iz Republike Srpske da prva asocijacija danas koju sam imao na ova dešavanja na prostoru Kosova i Metohije da takvu sudbinu čekaju i Srbi u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Ne daj Bože da se neko toliko osokoli i da kaže, da postane bezobrazan, da ovakve stvari radi kao što radi danas.Ne daj Bože da bilo kojem Srbinu na prostoru regiona sude, presuđuju i donose tužilačke odluke pravosudne institucije kvazi države „Kosovo“, koje su isključivo vezane upravo za politički i svaki drugi interes.Ne možete se oteti utisku da sve ovo što se radi svakodnevno da isključivo ima samo jedan cilj a to je da pomeri Republiku Srbiju sa njenog ispravnog puta, jer se Republika Srbija, njeno rukovodstvo zalaže za mir, za napredak, za ekonomsku saradnju i da se na tom putu, koji svakodnevno postiže sve bolje i bolje rezultate, skrene različitim provokacijama fokus delovanja i da se od ovog prostora napravi jedno nestabilno područje u kojem će se primarno ekonomski napredak zaustaviti, jer nema ekonomskog napretka ako imate političku nestabilnost, da ne govorim ovu koja se dešava u smislu bezbednosti itd.Te poruke, i te provokacije koje dolaze konstantno a za život ljudi, Srba, na prostoru Kosova i Metohije koji danas tamo žive to nisu provokacije i mi ovde sa pozicije Beograda ili pozicije Banjaluke možemo tako doživljavati da je to stvarno ugrožavanje bezbednosti, to je nesigurnost ne samo za institucije lokalne samouprave, ne samo za građane, to je nesigurnost za porodice, za decu, za sve drugo.Evo, drugo.Evo, nisu prošle dve nedelje, mi ponovo imamo svesnu provokaciju koja isključivo ima za cilj da zaustavi Srbiju u njenom napredovanju i u svemu onome što je do sada postignuto.Iz tog razloga, ja sam ja sam potpuno uveren u mudrost, odgovornost i kredibilitet koji ima predsednik Aleksandar Vučić da će doneti ispravnu i pravu odluku u kontekstu zaštite naših nacionalnih interesa, ali sa druge strane da ne dozvolimo da kvazi pravosudne institucije uz pomoć različitih, da kažem, poluga te kvazi države koji imaju u ovim organizacijama koje smo mogli da vidimo i danas, da uznemiravaju naše građane.Mi to ne smemo dopustiti, a sa druge strane ne smemo dozvoliti da se upecamo takođe u sve ove provokacije koje imaju isključivo za cilj da se Srbija zaustavi u ekonomskom i svakom drugom napretku političkom.Ovih dana, ovo što smo mogli da vidimo u Beogradu u vezi organizacije nesvrstanih i toliki broj državnika zemalja, ministara inostranih poslova, koji su posetili Republiku Srbiju, bilateralnih sastanaka, poruke koja je otišla iz Beograda, naravno da nekog muče i naravno da Srbija štrči u tom smislu reči zato što ne samo da lideriše u smislu regiona već se nameće kao neko ko može da odigra značajniju ulogu i na međunarodnom planu bez obzira na problem KiM koji koji ima.Takođe je skup dobro iskorišćen da bi uspeli da kažemo šta je istina, šta je naše ustavno uređenje, šta se nama desilo, odnosno način na koji je naša teritorija oteta pod kontrolom kontrolom svih onih koji danas tamo pokušavaju da ovde upućuju određene packe.Iz tog razloga mislim da ovaj odgovor ide upravo u tom pravcu koji dolazi od tih privremenih prištinskih institucija, kako ih zovemo, kvazi države Kosovo, da ne trebamo nasedati na to, ali da ne trebamo nikada dozvoliti da nijedno srpsko dete, da nijedna srpska porodica ili bilo koja druga na prostoru KiM ne može mirno da spava. U to ime živela slobodna Srbija. Zahvaljujem se uvaženom narodnom poslaniku.Sledeći na listi predstavnik poslaničkog kluba Aleksandar Vučić – Za našu decu, Viktor Jevtović.

govoriću o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Pravosuđe i zakon su oduvek bili kamen temeljac državnog sistema, institucije koje su činile i čine osnov društva i pravednosti. Izborom novih sudija na ovu važnu funkciju stavlja se pred njih obaveza, ali i teret da svoju delatnost obavljaju u skladu sa načelima i zakletvom koju daju. Stara narodna kaže – ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga i istine, a mi danas kažemo – po Ustavu i po zakonu za razliku od bivšeg tajkunskog režima, koji je predvodio Dragan Đilas, gde su se sudije birale na sastancima mesnih, opštinskih odbora žutog preduzeća, u kafanama uz skupocene tompuse i alkohol, da ne govorim o skandaloznoj reformi 2010. godine gde 900 sudija i preko 700 poštenih i časnih tužalaca je dobilo otkaze, a razlog je bio to što se može istoj toj tajkunskoj pljačkaškoj kamarili, koja je bila i kadija i sudija, a da svoj lopovluk trajno obezbede, delegirali su svoje partijske poslušnike da oni određuju pravdu celoj Srbiji.Posledice toga mi trpimo i danas, ali danas Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem više nije ona kaljuga u koju su nas gurnuli pohlepom i novcem u redu veličine od 619 miliona opijeni politikanti, koji su uništavali sve što im je palo šaka.

toga nema i lopovima iz bivšeg režima je teško da se pomire sa tim. Sada te iste horde koje su pustošile napaćene građane Srbije opet putem svojih tajkunskih medija,

ozlojeđeni u svojoj mržnji prema predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, kao hijene napadaju i nemaju milosti jer pravda koju oni imaju u programu za Srbiju je nasilje i

da bude uvažavan kao suverena država kako u regionu, tako i u svetu, što se i videlo na poslednjem Samitu nesvrstanih gde je prisustvovalo preko 100 stranih delegacija i 40 šefova stranih diplomatija. To je politika Aleksandra Vučića, napredak i bolja budućnost za svu našu decu. To je ona ponosna Srbija koja bespovratno ide napred.Ovim putem želim da apelujem na ceo svet i pružim punu podršku napaćenom narodu na KiM sa molbom da izdrži jer mi nemamo drugu zemlju sem Srbije. Živela Srbija. govorom završavamo prvi deo sednice. Zahvaljujem se i predstavnicima Visokog saveta sudstva.Nastavljamo posle redovne pauze. Hvala.(Posle